Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom, Izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u 2019.g. Podnositelj je predsjednik Vlade RH, podnijet će podnijet će Izvješće u skladu s čl. 11. Zakona o suradnji HS i Vlade RH o europskim poslovima. Još jednom pozdravljam predsjednika Vlade RH, Andreja Plenkovića i molim ga da podnese uvodno izlaganje, izvolite predsjedniče Vlade.

Poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici, drago mi je što na prvi dan ustavnoga roka za početak ove sjednice ove sjednice HS mogu govoriti o početku hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU i predstaviti naš program, te se osvrnuti na zadnji sastanak Europskoga vijeća koji je održan u prosincu. Posebno mi je drago što je ova naša današnja rasprava baš 15. siječnja na 28. obljetnicu međunarodnoga priznanja RH, 22. obljetnicu mirnoga, mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja. Nakon samo 7.g. u članstvu EU imamo zadaću, čast i odgovornost preuzeti predsjedanje Vijećem. Riječ je o dužnosti koja dolazi samo 30.g. nakon početka hrvatske demokracije, nakon agresije na RH, nakon nametnutog rata velikosrpske agresije Miloševićevoga režima imati prigodu biti za kormilom drugog svjetskog gospodarstva, zajednice od pola milijarde ljudi, veliko je postignuće cijele RH i veliko priznanje svim našim građanima, osobito onima koji su dali najviše za hrvatsku slobodu, a to su hrvatski branitelji. Upravo kada gledamo na današnju EU možemo reći da je riječ o zajednici suverenih država koja je nastala kao projekt mira i solidarnosti u kojoj razvijenije članice pomažu onima koje su manje razvijene i u kojima se načelo solidarnosti solidarnosti manifestira kroz sve europske politike. RH je kada gledamo 2013. iz europskoga proračuna dobila čistih 20 milijardi kuna. kuna. EU je obitelj europskih naroda kojoj je hrvatski narod privržen, privržen je i kršćanskim korijenima, oduvijek je pripadao toj zajednici i dijelimo zajedničke i ciljeve i vrijednosti, a i zajedničku budućnost. Naši partneri nas danas više nego ikada uvažavaju, prepoznaju naš težak put i poštuju poziciju RH. To je ponajbolje jučer kazala nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kada je rekla da je RH prošla kroz krvavo ratište da bi danas postala samo srce EU. Mi smo se za ovo predsjedanje kvalitetno pripremali u proteklim godinama, ono naravno podrazumijeva i nalaže punu aktivnost i mobilizaciju svih razina vlasti i Vlade i HS, resora, diplomacije, naših diplomatskih predstavništava, imat ćemo prigode u ovih 6 mjeseci više nego ikada dosada u praksi vidjeti kako izgledaju europski susreti, konferencije, brojne teme na više od 200 sastanaka koji će se održati u RH u slijedećih 6 mjeseci, a naši će predstavnici voditi 1400 sastanaka u Briselu u ovoj ovoj prvoj polovici godine. Vidjeli ste da smo proteklog tjedna kada je Europska komisija i to kolegij posjetio RH, pokazali i našu kulturnu baštinu, našu glazbenu kulturu, HNK, to je bio samo to je bio samo prvi signal od bogatog kulturnoga programa koji će RH predstaviti diljem europskih zemalja gdje ćemo predstaviti različite aspekte naše kulturne produkcije. Službeni program predsjedanja, vidjeli ste da smo usvojili na vrijeme, dakle u prošloj godini, predstavili prioritete 30. listopada u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, održali 4 tematske konferencije u Splitu, Osijeku, Rijeci, Varaždinu, predstavivši sve grupe prioriteta i Europu koja se razvija, Europu koja povezuje, koja štiti i koja čini utjecajnu Europu u svijetu. Mi smo na ovaj način poslali ključne poruke za što se zalažemo. Zalažemo se za ono što govori i naš moto predsjedanja, a to je snažna Europa u svijetu izazova. Mi želimo da gospodarski snažna Europa ojača i naše države, pa i RH, a naravno i da bolji položaj našim građanima. Želimo jaču europsku infrastrukturu, bolje i kvalitetnije ljudske potencijale, ojačati sigurnost naših građana, te učiniti Uniju liderom na globalnoj sceni na temelju vrijednosti koju dijelimo. Stoga naš prvi prioritet Europa koja se razvija podrazumijeva održiv i uključiv rast za sve države članice, ali i sve regije unutar članica. Kako bismo postigli razvoj, moramo dodatno produbiti jedinstveno tržište, trajno podržavati kulturu i ulaganja u inovacije, posebno je važno pratiti digitalnu revoluciju, držati korak s njom i koristiti sve pogodnosti koje ona donosi, rast na kojem počiva boljitak ne može se održati ako stalno ne vodimo računa o kvaliteti života svih generacija građana Unije, što doprinosi izgradnji vitalnijega društva osobito kroz stvaranje kvalitetnih mogućnosti za mlade u ruralnim sredinama. Pritom mislimo i na mjere demografske revitalizacije koje nisu važne samo Hrvatskoj, već su bitne i za gotovo pola članica EU i stoga su na našu inicijativu uvrštene u strateški program EU. Kvalitetni radni i životni uvjeti preduvjet su i generator visoko razvijenog gospodarstva, ujednačenog i održivoga rasta i u tom smislu treba sagledavati i borbu protiv klimatskih promjena sa svim mogućnostima koje ona stvara. Upravo na tom tragu naša zadaća će biti pratiti i pomagati aktivnosti programa nove EU komisije kada je riječ o tzv. Zelenom planu, dokumentu koji je EU komisija predstavila svega 11 dana nakon početka svog mandata. Europa koja povezuje, naš je drugi prioritet. Napredak unije ovisi o umreženosti naših gospodarstava i iskorištavanju ljudskih potencijala, ali i o stvaranju jedinstvenog prometnog prostora. Digitalna umreženost, odnosno zajednička i sigurna podatkovna struktura ključna je dimenzija povezivosti, jedan od najvećih izazova za cjelokupno europsko gospodarstvo. Integracija energetskog tržišta unije kroz uspostavu i provedbu energetske unije je pri samom vrhu naših prioriteta. Tu vidimo posebno mjesto za promoviranje uloge i potencijala europskih otoka u tranziciji, prema energetskim izvorima čistim od karbonskih emisija. Naravno povezivost ne vrijedi mnogo ako ne povežemo još bolje i čvršće naše građane, ponajprije kroz obrazovanje, kulturu, sport, sa posebnim naglaskom na mlade generacije i njihovu mobilnost. Poštovani zastupnice i zastupnici, Europa koja štiti, naš je treći prioritet jer se rast i povezanost mogu ostvariti samo u uvjetima sigurnosti. Europski građani opetovano su naglašavali da im je sigurnost od najveće važnosti. To pokazuje većina Eurostatovih, primjerice, istraživanja. Zbog toga planiramo jačati unutarnju sigurnost, ali i učinkovitije štititi vanjske granice. Već sada hrvatska granična policija koja je najbrojnija u Europi, proporcionalno gledano, imamo 6500 ljudi, učinkovito čuva našu dugu granicu korištenjem najnovije tehnologije bez zidova i bodljikavih žica uz poštovanje svih zakonskih okvira i međunarodnih konvencija. Sveobuhvatna i održiva migracijska politika je moguća jedino i ako Europa projicira svoju snagu dovoljno daleko da uklanja glavne uzroke koji kreiraju valove migracije. Sigurnost je danas multidimenzionalna i uključuje mnogo više od fizičkih ugroza. Ona uključuje i borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma, nasilnog ekstremizma, zaštite financijskih tržišta i pravosudnih institucija, poboljšanje interoperabilnosti sustava, jedan od prioriteta jest i jačanje mehanizama unije za civilnu zaštitu i učinkovitog odgovora na katastrofe. To područje svakim je danom važnije, u svjetlu prirodnih katastrofa kao posljedice klimatskih promjena. Poštovane zastupnice i zastupnici, naša sloboda i demokracija primjer su mnogima u svijetu. Naše vrijednosti projicirane i uz pomoć instrumenata, izdašne, razvojne i humanitarne pomoći rezultiraju time da se europski glas sluša i čuje širom svijeta. Zaštita naših sustava od hibridnih i kibernetičkih prijetnji, ključna za zaštitu kritične infrastrukture i javnosti uopće te podizanje otpornosti na vanjske ugroze zaokružuje koncept Europe koja štiti. Utjecajna Europa, naš je 4. prioritet. Europa je danas vodeći međunarodni čimbenik u promicanju multilateralizma, globalne trgovine i poretka zasnovanog na međunarodnom pravu. Vjerodostojnost Europe u promicanju temeljnih vrijednosti ljudskih prava nema premca u svijetu. U borbi protiv klimatskih promjena unija ima ulogu globalnog predvodnika. Unija će nastaviti jačati i transatlantske odnose, ali i graditi mostove s drugim kontinentima i zemljama. Danas nema dijela svijeta koji nije važan za uniju. Od posebne važnosti je naše neposredno susjedstvo u Jugoistočnoj Europi, države kandidati i potencijalni kandidati za članstvo. Mi ćemo voditi računa i o državama istočnog partnerstva, riječ je o Armeniji, Azerbajdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini te ćemo u lipnju, nakon sastanka EU vijeća u Bruxellesu organizirati sastanak na vrhu i sa ovih 6 država. Osim ova 4 stupa, na početku institucijskoga ciklusa EU još je nekoliko ključnih političkih zadaća na dnevnom redu. Prvo je dogovor o novom višegodišnjem financijskom okviru. Ključ je ostvariti taj dogovor na vrijeme. Riječ je o proračunu za idućih 7 godina, on mora odgovoriti na očekivanja građana, očekivanja svih država članica, pratiti ambicije programa nove EU komisije. On treba nastaviti financirati kohezijsku i poljoprivrednu politiku, ali isto tako, biti u mogućnosti odgovoriti na ono što zovemo moderniziranjem europskih politika i proračunskih sredstava, a to su novi izazovi. Trebaju se u tom pogledu pronaći sredstva i za klimatske promjene i za sigurnosti i za inovacije. Bitno je da u ovom kontekstu vodimo računa ne samo o našem zajedništvo, nego i o razlikama među državama članicama, ekonomskih, socijalnim i demografskim. Zajedno ćemo sa predsjednikom EU vijeća koji je također, boravio u Hrvatskoj prošloga tjedna, nastaviti razgovore na najvišoj političkoj razini, uložiti napore da postignemo korake prema zaključenju ovoga okvira za vrijeme ovih 6 mjeseci. Činjenica da će na najvišoj razini te pregovore preuzeti stalni predsjednik EU vijeća u interesu Hrvatske. Na taj način imamo više manevarskog prostora za zastupanje nacionalnih stajališta, to je u biti dobro i pozitivno, a svoju ulogu možemo uz aktivnu pomoć da se taj dogovor dovrši provoditi i na razini Vijeća za opće poslove, na razini stalnih predstavnika, na razini trijaloga između Vijeća, komisije i Europskoga parlamenta. Drugi prioritet je završetak procesa uređenog, uređenog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU. Riječ je o procesu koji nakon konačne ratifikacije u Ujedinjenoj Kraljevini dolazi na dnevni red europskih institucija, mi smo sa naše strane spremni da se odgovarajuće odluke donesu na Vijeću za opće poslove 28. siječnja, te isto tako i pristanak Europskoga parlamenta i u konačnici pismena procedura koja će okončati cijeli proces tako da će novi sporazum biti na snazi sa 1. veljače i Unija više neće imati 28 nego 27 članica. Naša zadaća, vrlo važna je da kao predsjedatelj Vijeća vodimo računa o pripremi novoga pregovaračkoga okvira za sporazum o budućim odnosima, a ti budući odnosi prema tranzicijskim odredbama ovog Ugovora o povlačenju, trebaju se urediti, dogovoriti, ispregovarati do kraja ove godine. Nadam se da ćemo ostvariti taj cilj, teoretski postoji mogućnost produljenja tog roka, ali samo na zahtjev Ujedinjene Kraljevine i to do kraja lipnja. Sadržaj toga ugovora mora biti napisan na način da je, da obuhvaća ona područja koja su zaista realna za dovršiti pregovore. Uz trgovinsku politiku, ribarstvenu politiku, upravljanje tim odnosima, pitanja sigurnosti, treba pronaći još nekoliko aspekata za koje je realno da dogovor bude postignut u prilično kratkom roku, a riječ je o pregovorima bez presedana jer naravno do sada ovakve situacije nismo imali. Stoga želimo da taj prvi ugovorni odnos bude temelj izgradnji budućih partnerskih odnosa utemeljenog na međusobnom uvažavanju. Treći bitan element je pitanje politike proširenja, mi smo odlučili da u Zagrebu 6. i 7. svibnja budemo domaćini sastanka na vrhu između čelnika EU i čelnika država jugoistoka Europe, ambicija koju imamo je da nakon 20.g. od prvog zagrebačkog sastanka na vrhu koji je tada održan ovdje na inicijativu francuskog predsjednika Chiraca i tada je Unija imala samo 15 članica, a s druge strane stola je bilo 6 država, jedina uspješna priča je RH, mi smo jedini prešli s jedne strane stola na drugu stranu stola i taj smjer odredio je naš transformativni razvojni put u protekla dva desetljeća. Stoga vodeći računa o posebnim znanjima koja imamo prema tom prostoru, o odnosima koje imamo sa nama susjednim ili skoro susjednim zemljama, kao i o znanju koje posjedujemo o trenutnom stupnju njihovog približavanja Uniji želimo poslati poruku suradnje, ubrzavanja dinamike, stavljanja ovakvih redovitih sastanaka na vrhu na dnevni red svake 2.g., samo na taj način će odgovarajući politički impuls sa najviše razine omogućiti bolji reformski proces i u konačnici bolje, bolji način vođenja pregovora. Ono što želimo da svaka od zemalja koja će doći u Zagreb ispunjava postavljene kriterije, da se svaku od zemalja vrednuje na temelju njenih individualnih postignuća, imamo posebnu odgovornost prema BiH, susjednoj zemlji s kojom smo povezani i u povijesnom i u političkom i u gospodarskom, trgovinskom, pa i geografskom pogledu, a imamo i činjenicu da je u BiH hrvatski narod konstitutivan i da se mi kontinuirano zalažemo za njegovu jednakopravnost,

da se po mogućnosti prije ovog sastanka na vrhu u Zagrebu pronađe rješenje za deblokadu pitanja otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Nekoliko je zemalja, jako mali krug zemalja je imao rezerve u listopadu, znate i sami o kojim zemljama se radi, vodimo razgovore na najvišoj razini blokade, do deblokade, jedna je više konceptualnog karaktera, a druge dvije su više konkretno usmjerene na stupanj ispunjavanja kriterija ove dvije zemlje. Mislim da trenutni razgovori vode u dobrom smjeru, a ono što očekujemo je prijedlog Europske komisije o modifikaciji i metodologije procesa proširenja, a nakon toga i dodatno izvješće o ispunjavanju kriterija. Kada sve to skupa stavimo na stol, onda možemo očekivati da postoji zajednička ambicija svih aktera da zagrebački sastanak na vrhu bude uspješan i da bude zabilježen kao svojevrsna prekretnica u daljnjoj dinamici odnosa u desetljeću koje je pred nama. Četvrta krupna politička tema je Konferencija o budućnosti Europe. Riječ je o inicijativi za koju je RH u zaključcima Europskog Vijeća u prosincu dobila baš jasnu zadaću da koordinira i pripremi stajalište svih članica Unije kako bismo u međuinstitucionalnom razgovoru između komisije Europskog parlamenta i Vijeća postigli dogovor o lansiranju ovoga procesa koji ima za cilj da na jedan uključiv način, cjelovit način u razdoblju od otprilike 2.g. koje su pred nama, približi Europu građanima, da ta rasprava u budućnosti izbjegne scenarije kakve smo imali u Ujedinjenoj Kraljevini, da dotaknemo ona ključna politička pitanja svojevrsne frakture između projekta EU, onoga dobroga što donosi i osjećaja nerijetko mnogim članicama gdje se dio naših sugrađana osjeća isključenim, pa sukladno tome razvija i negativistički stav. Da bismo to spriječili između ostaloga služe i ovakve rasprave u HS koje vodimo u cijelom mandatu ovoga HS. Mi želimo da u tom procesu RH ima predvodničku ulogu ne samo zato što je Dubravka Šuica kao naša potpredsjednica komisije upravo zadužena za Konferenciju o budućnosti Europe i danas je u Strasbourgu vodila raspravu u ime Komisije o toj temi nego zato što smatramo da je nakon Brexita ona nužna i ključna za cijeli kontinent. kontekstu ovih prioriteta će ojačati. Vidjeli ste dinamiku bilateralnih odnosa i susreta na najvišoj razini. Mi smo praktički u proteklih šest mjeseci održali sastanke gotovo sa svim ključnim kolegama od Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Grčke, Češke, Irske, Austrije, Bugarske, Rumunjske, Latvije i naravno svih europskih institucija i svih čelnika nama susjednih zemalja, dakle politički i diplomatski mi ulazimo u ovih šest mjeseci pripremljeni da kroz intenzivan dijalog rješavamo sva ona pitanja koja su na dnevnom redu. Što se tiče ovog zadnjeg sastanka na vrhu koji je bio u prosincu budući da sam ovih prethodnih nekoliko već Sabor izvijestio više puta, spomenut ću samo ukratko koje su to teme koje su bile najvažnije u našoj raspravi. Prva je bila vrlo sadržajna rasprava o klimatskim promjenama, o klimatskoj neutralnosti do 2050., o višegodišnjem financijskom okviru, o Konferenciji o budućnosti Europe uz predstavljanje izvješća predsjednika Europskog parlamenta Davida Sassolia koji je između ostaloga govorio i vrlo sadržajnom i kvalitetnom boravku konferencije predsjednika Europskoga parlamenta u Zagrebu sredinom odnosno početkom prosinca. Sve te teme otkrile su i nekoliko različitih pogleda na pitanje klimatske neutralnosti s obzirom na različiti povijesni kontekst gospodarskog razvoja, strukture industrija koje pojedine članice imaju, financijskih implikacija i sredstava za ostvarenje ovoga cilja, neke zemlje su u poziciji da žustrije, lakše, brže prihvaćaju ciljeve karbonske neutralnosti do 2050. dok neke imaju određene rezerve. Žele preciznije izračuna, žele vidjeti fondove i mehanizme koje će na svojevrsni način kompenzirati ta ulaganja i ta tema je na dnevnom redu, a dotaknuta će biti kroz tzv. mehanizam za pravednu tranziciju. Kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru još jednom ću ponoviti to je zaista važno da svima bude jasno koje su otprilike četiri pozicije trenutno pregovaračke, jedna je inicijalni prijedlog Komisije iz 2018. o ukupnom volumenu koje se odnosi na 1,114, drugi je pozicija nekoliko vrlo konzervativnih stajališta netokontributora u europski proračun koji žele da ukupni volumen izdvajanja iz sredstava za europski proračun da bude manji da bude oko 1%. Pozicije zemalja tzv. prijatelja kohezije koji žele više sredstava za poljoprivredu i kohezijsku politiku jer su još u fazi kao i mi hvatanja koraka sa onim razvijenima koji žele više sredstava. I u konačnici najambicioznije pozicije Europskog parlamenta koji žele iznos koji je bio otprilike na 1,3%. Ono što će se sada odvijati u okviru te četiri pozicije pokušati naći rješenje koje će kao i uvijek kao što to biva biti svojevrsni kompromis i koji će omogućiti da usvojimo na vrijeme proračun, da se on krene provoditi i da se realiziraju operativni programi i da na temelju kompromisa o ukupnom iznosu bruto nacionalnog dohotka pronađemo rješenje koje će omogućiti učinkovitu provedbu europskih politika i dodanu vrijednost prije svega gospodarskoga razvoja svih država članica. Upravo na tom tragu bio je dat rezime od strane finskoga predsjedanja, a od ovoga tjedna počele su konzultacije između država članica kako bi kada se steknu uvjeti došlo do sazivanja sastanka Europskoga vijeća posvećenog ovoj temi. U konačnici, mi očekujemo kao Vlada da i Hrvatski sabor u svojim parlamentarnim aktivnostima, a znam da je već početkom idućeg tjedna predviđen sastanak Cossacksa ovdje u Zagrebu date i vi kao zastupnici kvalitetan obol našem pozicioniranju u EU, da parlamentarna dimenzija aktivnosti bude također vidljiva i da djelujući komplementarno u sljedećih šest mjeseci Hrvatska stekne i još ojača poziciju koju trenutno ima. Mogu reći da je jučerašnje predstavljanje programa u Europskom parlamentu od strane velike većine ozbiljnih političkih grupacija i zastupnika vrlo dobro primljeno i od strane predsjednika parlamenta i od predsjednice Europske komisije. Ono što svi vide, vide koliko ulažemo energije, koliko su naši prioriteti ugrađeni na način koji je komplementaran i strateškom programu Unije usvojenom u lipnju na Europskom vijeću, koliko su oni na crti i u skladu sa ambicijama programa Europske komisije za sljedećih pet godina, koliko su dobro nastavak rada trija predstavništava u kojem smo mi sudjelovali, dakle Hrvatska, Hrvatska, odnosno Finska prije nas i prije toga Rumunjska. Taj osamnaestomjesečni period također se zrcali u našemu programu. Ono što bismo željeli da bude konačni rezultat nakon što prođe ovih šest mjeseci, a to je da pokušamo ostvariti nekoliko bitnih ciljeva. Jedan je gotovo izvjestan, zaključit ćemo izlazak Ujedinjene Kraljevine i to će ostati, dva da dođemo pred sam kraj ili možda čak i zaključimo pregovore o višegodišnjem financijskom okviru, tri da zagrebački sastanak na vrhu na određeni način politiku proširenja stavi u jedan novi kontekst bolje strukturiran i afirmativni kontekst nego što je to bio od našega učlanjenja 2013. pa nadalje jer praktički pravog vidljivog napretka bilo koje od članica nije bilo i četvrto da vratimo optimizam i zainteresiramo hrvatske, ali i europska građane za Europu više nego što je to danas kroz odvijanje Konferencije o budućnosti Europe. Te četiri točke plus ozbiljan rad na paketu koji se zove Zeleni plan, uz napredak na politikama koje se odnose na migracije, a kroz to ćemo mi pripremati daljnje korake naše za schengenski prostor, daljnji plan produbljenja unutarnjega tržišta, priprema Hrvatske u konačnici i nastavak puta prema europskom tečajnom mehanizmu dva i u konačnici provedba Strategije za uvođenje eura, postupno su sve koraci koje ćemo osnažiti i ojačati u ovom razdoblju koje je sada pred nama. U smislu unutarnje koristi, dakle zrelosti institucija Vlade, Hrvatskog sabora, resora, diplomatske službe, međuresorne koordinacije, niza aktivnosti koje će se poduzimati imat ćemo odgovornost koju do sada nismo imali. Do sada smo mi uvijek gledali kako da ostvarimo neki svoj interes, sada stavljamo drukčiju dioptriju na svoje naočale, uzimamo u obzir opći interes EU, vodimo računa o balansiranju različitih stajališta država članica, bez obzira na njihovu veličinu, njihovu snagu i njihovu ulogu i morat ćemo pokazati svu svoju političku i diplomatsku vještinu kako bi ukupan dojam koji je mogu reć počeo jako dobro jer praktički nekoliko ovih bitnih velikih događaja već sada iza nas, dakle i konferencija predsjednika i kolegij komisije i predsjednika Europskog vijeća i predstavljanje u Europskom parlamentu i kontakti sa najvažnijim članicama plus početak parlamentarnog rada, za sada imamo više nego jasnu, čvrstu potporu i simpatija naših partnera da realiziramo program kojeg smo kao što vidite, dobili ste ga svi u vaše pretince odnosno stolove, realiziramo na način koji je dobar i za Hrvatsku i za Europu. A ono što je nama najvažnije i zašto ovo stalno radimo za hrvatske građane. To je naš konačni cilj da oni od ovoga od ovih šest mjeseci još bolje prepoznaju zašto je taj projekt u kojeg smo ušli, kojem smo stremili zadnjih 30 godina dobar i koristan za Hrvatsku. To je bit našega predsjedanja. Što se tiče infrastrukture, meni je osobno drago da smo se odlučili da dovršimo veliki projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice i ono što smo dobili ovom konferencijskom i kongresnom dvoranom ostat će i Hrvatskoj, gradu Zagrebu, sveučilištu zauvijek. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Imamo 17 replika, prvi je kolega Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Premijeru u vašem izlaganju konstatirali ste na kraju da je opći interes EU Hrvatske … opći interes, međutim ja bih vas malo uže pitao.

činjenica je i ono šta narod očekuje da li će se riješiti problemi koji bi bili potrebni. Moramo znati da imamo neriješen isključivi gospodarski pojas, da od ove godine poljoprivredno zemljište mogu kupiti strane pravne i fizičke osobe dok Hrvati u Mađarskoj ne mogu. Naravno da su demografske mjere vrlo bitne da danas imamo dvije trećine Hrvatske prazne 6,6% 6,6% od doznaka iz inozemstva i da je to katastrofalna situacija. Dvije trećine Hrvatske su prazne. Što ćete vi u užem interesu riješiti od ovih pitanja? A više ću naravno u pojedinačnoj raspravi u ime kluba. Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče Bulj. Mi stalno djelujemo i uže i šire. Uže u smislu konkretnih operativnih aktivnosti u mandatu ove vlade kada je riječ o koristima od članstva EU mislim da to veliki broj ipak može i kritizirati, ali može vidjeti što je bolje nego što je bilo prije, od apsorpcije sredstava, realizacije projekata, izravnih plaćanja, investiranja u ruralni razvoj. Inače tranzicijski period prema ugovoru o pristupanju o stjecanju poljoprivrednog zemljišta vam je do 2023., a to smo već ja mislim jednom prigodom ovdje i razgovarali i govorili. Hrvatska kroz članstvo u EU u svakom slučaju i kroz druge europske financijske institucije ulaže u brojne projekte vlastite infrastrukture. Koristi su na svakom koraku i u užem smislu mi ćemo to nastaviti raditi na tom individualnom planu jednako predano kao i do sada. A ova zadaća šira ima za cilj za emancipiramo koliko je ovo dobro i da to podržimo jer ovo je koristan projekt. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Poštovani premijeru. Govorili ste o širenju EU, znači u pregovaračkom okviru iz općih stajališta EU za Srbiju utvrđeno je da će ritam pregovora ovisiti citiram „u napretku Srbije u ispunjenju zahtjeva za članstvo osobito u poglavlju 23. -Pravosuđe i temeljna temeljna prava“. Srbija je u lipnju otvorila jedno, u prosincu još jedno poglavlje što znači da istim ritmom nastavlja pregovore iako se čini da ne ispunjava zahtjeve koje je preuzela u poglavlju 23., znači ispravite me ako griješim. No ne primjećujem da Srbija izvršava obaveze u području utvrđivanja sudbine nestalih osoba ili u području prava žrtava srbijanskih logora. I moje pitanje glasi, zašto Srbija u istom rimu nastavlja pregovore i otvara poglavlja iako ne ispunjava zahtjeve preuzete u poglavlju 23.? Jeli možda ukinut pregovarački okvir za Srbiju ili vašu Vladu jednostavno nije briga što Srbija nastavlja pregovore istim ritmom iako ne ispunjava obveze

Hrvatska je pregovarala pet godina i devet mjeseci. Srbija je počela pregovore još 2014. i već su premašili razdoblje kojeg smo mi počeli i završili, dakle sve otvorili, privremeno pozatvarali, pa sve zatvorili, ratificirali i postali članice. Srbija još sada nije ni na pola puta, nije ni na pola puta. Zašto to govorim? Proces je stroži, teži, sa puno više filtera. Naša pozicija da kada postoje poglavlja koja nisu vezana za Poglavlje 23. gledamo njihov meritum, a istodobno koristimo sve mehanizme da ulažemo i bilateralno i kroz europska tijela koja se bave ovim pregovorima, pritisak da se rješavaju pitanja koja se tiču nestalih osoba, to ste vidjeli i prošle godine, kao i sva druga rezidualna pitanja koja su ostala iz vremena agresije Miloševićeva …/Upadica: Hvala vam/…, a to ćemo i nastaviti. Kolega Zekanović, izvolite. Ja vas moram upozoriti da kršćanski korijeni nije ono što se trenutno događa u EU i kako se ponaša trenutno i vaša Vlada na čelu s vama. Kršćanin danas nije biti ono što je bio vaš djeda, uzeti sakramente ili pradjed Hrvatska predsjeda Vijećem EU se založite, kao kršćanin, a sami ste maloprije rekli da ste ponosni s tim, da iskoristite predsjedanje, pa da se malo založite npr. za zaštitu života i na europskoj razini, a naravno na hrvatskoj to je vaša dužnost, al niste ni dosad napravili apsolutno ništa. **Jandroković, Gordan Evo, zastupniče Zekanović, možda će vam bit zanimljivo da ćemo mi u ponedjeljak ovdje kad se održava ovaj kozak primati izaslanstvo COMECE-a, dakle Europske biskupske konferencije koja dolazi u posjet posjet RH, ne bi li baš s nama razgovarali o našem programu, o onome što zajednički možemo učiniti o njihovim pogledima na ono što zajednički radimo. A vi ste u ovom Saboru toliko puta mene optuživali za to što previše naglaska stavljam na Europu, trebao sam već po vašim logikama jedno 10 puta otić iz RH, bavit se nečim drugim, a ništa se od toga nije dogodilo, i vi i neki drugi, i vi i neki drugi. A zašto to radimo? Radimo u interesu RH, hrvatskih građana, našeg položaja, naših vrijednosti i bilo bi dobro da kao u vremenu kad ste hvalili rad naše Vlade, govorili kako je to najbolja Vlada, kako ide pravnim smjerom, da se malo prisjetite toga,

da će korupciji odzvonit, pogotovo političkoj korupciji. Međutim, ja vidim da vi ste i dalje na vlasti, da vama od ulaska u EU nije odzvonilo nego naprotiv da vam je procvjetalo usprkos svim optužnicama i sudskim procesima koji se vode protiv stranke kojoj ste vi na čelu. I također, zanima me kad ste proslavljali ulazak u EU posjeli ste g. Milana Bandića odnosno oni su sjedali jedan do drugom sa Draženom Jelenićem, glavnim državnim odvjetnikom, ja vas pitam g. Plenković, dal je zapravo i to jedna poruka zapravo hrvatskoj javnosti o tome kako napreduje u RH borba protiv korupcije, tim više što zapravo gotovo i da nema optuženika ili osuđenika koji vas ne podržava na izborima? Hvala. Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Pernar, ja mislim da o vama najbolje govore vaši nastupi, vaše objave na društvenim mrežama, vaša gotovo podrška onima koji uzimaju pravdu u svoje ruke, vaši apeli da se ljudi ne cijepe i čitav niz drugih brilijantnih ideja koje vi puštate u javni prostor, al vi živite s njima, ja ih samo slušam i uzimam ih ka znanju i pitam se odakle tolika kreativnost. Dakle, i vi, a i još neki drugi, mislim da je danas bio jedan zastupnik ovdje iz SDP-a koji je tu temu digao, ono što je meni zaista fascinantno, dakle imate situaciju prvi put u povijesti, 30.g. demokracije, jedan predivan događaj u HNK-u, tada predivan predivan događaj u HNK-u koji impresionira i domaće i strane i vi onda zbog jednostavnih odluka, protokola, državnog preseansa nastojite sve trivijalizirati, banalizirati i svesti tko gdje s kim sjedi,

dakle način na koji smo počeli to predsjedanje. Nadalje, bez imalo kurtoazije, dakle izražavam zadovoljstvo i priznanje da postupno vraćate, dakle u fokus proširenje na jugoistok Europe, dakle proširenje EU i također, dakle stavljanje na dnevni red najbitnijeg pitanja za BiH, a to je poštivanje ustavnih prava konstitutivnih naroda, pravo dakle na biranje svojih legitimnih političkih predstavnika, što je najvažniji interes …/Govornik se ne i želio bi da nastavite na takav način predsjedanjem EU, vraćanje u fokus, dakle proširenja EU na jugoistok Europe, pa ako je nužno govoriti na francuskom jeziku, to, to Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa zastupniče Ljubić, točno, stavljamo u fokus i stavljamo to na način koji neće biti sličan onome kako je to bilo na kvalitetnom i dobrom sastanku u Sofiji prije 2.g., 2018. jer je tada glavna tema bila povezivost, dakle sektorska tema, projektna tema, infrastrukturna, digitalna, energetska, kakva god želite, naša ambicija je da bude politički samit, s političkim porukama, s jasnom perspektivom koji su problemi, kud idemo i kojom brzinom idemo, a sa aspekta RH, položaj u tom procesu prema EU BiH je izrazito važan i to ćemo inzistirati jer trenutna struktura od naprednije Crne Gore i Srbije, pa malo uznapredovale Sjeverne Makedonije i Albanije i na začelju BiH i Kosova za nas je motiv da tu situaciju promijenimo vodeći računa i o položaju Hrvata u BiH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Lovrinović, izvolite. Poštovani g. Plenkoviću, Britanija izlazi iz EU, to znači da će se smanjiti sredstva u Europskim fondovima, to za RH znači da će po izračunima dobiti manje 100 milijuna EUR-a EUR-a iz jamstvenog fonda, 150 milijuna EUR-a manje iz Fonda za ruralni razvoj, to znači 250 milijuna EUR-a manje, to je oko milijardu 900 kuna manje. Kako vi mislite nadoknaditi ta sredstva jer je naša poljoprivreda ionako na koljenima, nikad nije gore stajala vidite, pada proizvodnja i vidite iz ovog vašeg opisa se, ja znam da vi morate širit optimizam, pa i ja bih volio, ovdje ispada da se vi za svakog drugog zalažete više proširiti EU, pa branite interese RH, vidite nama se neće povećati sredstva iz EU fondova, nego se sad morate boriti da zadržite isto, a dobit ćemo daleko manje, zaista borite se čvrsto za interese hrvatske poljoprivrede, hrvatskog naroda, ali konkretno …/Upadica: Hvala/…pustite ove druge, oni se ionako znaju za svoj interes Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Lovrinović, ja vam se zahvaljujem na tome da me želite podučit da se borim za hrvatske interese, ja to radim, mislim da se rezultati već i vide, to radi ova Vladi, to radi hrvatska diplomacija, to rade i svi dobronamjerni hrvatski, a i dobronamjerni europski zastupnici, ali cijenim sugestiju da to činimo još više. Ako ste primijetili u mom govoru rekao sam da je za nas dobro da fokus vođenja pregovora je u rukama stalnog predsjednika Europskog Vijeća Charlesa Michela, to nama ostavlja prostor veći nego što bi bio da je obrnuto da se borimo za hrvatske interese i pokušajte zamisliti što je bio predmet razgovora sa Ursulom von der Leyen, Charlesom Michelom, Johannesom Hahnom, prošlog tjedna ovdje preko puta. Ako želite ja ću vam kasnije jer sad nemamo vremena za to, pojasniti kako se borimo da sredstava u idućoj financijskoj perspektivi za RH bude dovoljno da ulovi korak s onima koji su razvijeniji od nas. **Jandroković, Hvala. g. Premijeru predstavili ste program hrvatskog predsjedanja Vijećem EU pod sloganom „Snažna Europa u svijetu punom izazova“. Tom prilikom istaknuli ste kako RH se želi usredočiti na rješavanje problema zabrinutih europskih građana. Pa kako ćete rješavati probleme europskih građana kada to ne uspijevate u vlastitoj državi? Podsjećam, g. premijeru vaša Vlada je kao protočni bojler, toliko ministara nije se promijenilo još od Vlade Zlatka Mateša, od 2016. promijenili ste koalicijskog partnera, g. premijeru nema dana da nas netko ne moli za pomoć, ljudi se smrzavaju u svojim vlastitim domovima, vi i vaša Vlada očito nemate prioritete što pokazuje i najnovija afera automobila, g. premijeru, pa ipak da bi mogli govoriti o snažnoj Europi prvo trebate osnažiti državu u kojoj ste državnik. Hvala vam. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice na vašim sugestijama, doživljavam ih isto tako dobronamjerno, pa evo budući da se mi malo isto nešto trudimo, pa možemo reć da na kraju mandata naše Vlade će primjerice svi zaposleni u držanom i javnom sektoru imati plaću 18,3% nego prije nego što smo postali Vlada, da je minimalna plaća veća za 100,00 EUR-a, da je prosječna plaća u Zagrebu gotovo 1,000,00 EUR-a, da je prosječna plaća na razini RH došla na 6.500,00 kn, da imate investicijski kreditni rejting, niže kamate, za državu niže kamate za gospodarstvo, niže kamate za građane, da smo se dohvatili problema blokiranih sa 4 zakonska prijedloga, a ide i ovršni u treće čitanje jer želimo čuti može li se još nešto provjeriti, da ne govorim o svim elementima solidarnosti projekata ulaganja infrastrukture i svega onoga što čini postignuća ove Vlade, je li to baš tako loše, prepustimo mi to građanima …/Govornik se

moram priznati otvoreno i javno, bio sam ponosan na to. Naravno, mi smo zadnja zemlja koji smo ušli u Europu, da nam treba puno pomoći i puno stvari koje se treba riješiti, vi se zalažete i svi mi za snažnu Europu, spominjali ste infrastrukturu, ja ću biti malo i dosadan, ali mi to još uvijek nemamo, posebno u željeznicama koje ja stalno spominjem i ja se nadam da će ove godine nešto se uradit posebno prema Slavoniji. Naravno, prioritet nam je BiH jer tamo puno Hrvata živi, mi smo konstitutivan narod i nadam se i vjerujem u vas da ćete pomoći da i taj dio riješimo svakako i da naši narodi koji se nisu vratili, posebno moji u Bosanskoj Posavini vrate se u svoje domovine. Hvala vam. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Mišić, već smo više puta razgovarali o temi dodane vrijednosti članstva u EU, zahvaljujem vam na ovim ocjenama koje smatrate da su dobre, to je poticaj da učinimo još više, a što se tiče ulaganja u željezničku infrastrukturu, mi smo nekoliko puta kazali, RH je u razdoblju koje je iza nas, uložila što svojih, što europskih sredstava, što drugih financijskih institucija, ogromne iznose u autoceste, u zračne luke, u pomorske luke, ribarske luke, nema nikakve dileme da su sada na dnevnom redu željeznice. Primjera dva recentna, Karlovac-Hrvatski Leskovac, Sveti Ivan Žabno-Gradec, željeznica od Zagrebe prema Slavoniji, prema Vinkovcima odakle ste vi, mora biti dio našeg prioriteta i ulaganja i brže komunikacije tradicionalnim putem prema istoku, a i prema Zagrebu. Hvala. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče HS, tražim stanku ispred Kluba hrvatskih suverenista radi dodatnih konzultacija vezano uz izvješće predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Prvo bih svojim kolegama rekao da Andrej Plenković nije premijer nego je predsjednik Vlade. Boris Johnson je premijer. Mislio sam se hoću li odgovoriti gospodinu Plenkoviću, lijepo sam postavio pitanje na koji nisam dobio odgovor, misli li naš predsjednik Vlade dok predsjeda Vijećem EU založiti se za očuvanje života, za zaštitu života od začeća, on se pohvalio kako će uskoro u Hrvatsku doći skupina Europske biskupske konferencije. Super, evo ja želim da ugodno ćaskate i da lijepo ručate da im pokažete kulturne znamenitosti grada Zagreba. A ponovit ću, jedina stvar koju sam od vas tražio, hoćete li se vi kao predsjednik Vlade založiti za ono što deklarativno jeste, a to ste rekli ste kršćanski korijeni. Možda korijeni jesu bili vašeg djeda, pradjeda, prabake kršćanski, ali kršćanskog lišća nema nažalost, dakle od tog kršćanstva nažalost nema ništa. Ponovit ću, isto što je vaša dužnost da u Hrvatskoj provodite i odluke Ustavnog suda, a odluka Ustavnog suda je da se donese novi Zakon, vi ćete ga nazvati o pobačaju, ja ću ga nazvati zakon o zaštiti života kao deklaratorni kršćanin, a to ste maloprije rekli da jeste, vaš je zadatak da i u EU pogotovo kao predsjedavajući odnosno zauzmete da se život štiti od njegovog začeća. Još jedanput želim vama i biskupima da se lijepo provedete u Zagrebu i pokušajte njima objasniti to da ste vi kršćanin, a da niste za zaštitu života, mislim da baš neće proći. Javlja li se još netko? Onda uz onu izreku poznatu kršćansku tko sam ja da sudim drugome, dajem stanku od deset minuta.